čast mi je da danas imam priliku da vam se prvi put obratim sa ovog mesta kao predstavnik građana, posebno kao neko ko dolazi iz Zaječara, grada bogate istorije, kulture i tradicije.Pre nego što bilo šta kažem, želim da osudim incidente koji su se dogodili u ovom domu kada su pojedini poslanici svojim neodgovornim ponašanjem narušili ugled Narodne skupštine. Umesto argumentovane rasprave o zakonima koji se tiču života svih naših građana, suočili smo se sa performansima koji su uključivali dimne bombe, suzavac, biber sprej i nasilno ometanje rada institucije. Takvo ponašanje ne samo da je štetilo ugledu parlamenta, već je i ugrozilo demokratski dijalog i sprečilo nas u raspravi u donošenju važnih odluka.Naravno, uz ovo želim da osudim jutrošnji napad na studenta Miloša Pavlovića, jer smatram da tako nešto ne sme da se događa u jednoj evropskoj državi.Jedan od zakona čiju je raspravu su omeli ovi incidenti jeste i predlog dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju za koji sam ja želela da se uključim u raspravu i zbog toga i želim da se osvrnem na ovaj zakon. Ova dopuna zakona ključna je za rešavanje problema faktičkog obrađivanja zemljišta jer, kao što smo imali prilike da čujemo od ministra Martinovića, u Srbiji postoji preko 71.000 hektara poljoprivrednog zemljišta koje obrađuju ljudi bez pravnog osnova za za upis u registar svojih gazdinstava. Pre svega, tu su problemi nerešenih imovinsko-pravnih odnosa.Usvajanjem ovog zakona poljoprivrednicima omogućavamo pravo na subvencije i podsticaje, čime se stvara ravnopravniji i efikasniji sistem podrške poljoprivrede.Kao neko ko dolazi iz kraja gde poljoprivreda nije samo posao, već i način života, ja sam uverena da će ovaj zakon doneti stabilnost, bolju iskorišćenost poljoprivrednog zemljišta i što je najvažnije - poboljšanje životnog standarda, pre svega, naših poljoprivrednika.Na ovoj sednici usvojen je i niz važnih sporazuma o kojima smo imali priliku da raspravljamo u prethodnim danima i koji od Srbije omogućavaju, pre svega, pristup povoljnim finansijskim sredstvima, što otvara prostor za dugoročne investicije u infrastrukturu, u digitalizaciju, u obrazovanje i unapređenje javnih servisa. Zatim, Srbiji se omogućava kroz ove sporazume modernizacija pravnog sistema, što kroz usklađivanje zakonodavstva sa evropskim standardima utiče na jačanje pravne sigurnosti i transparentnosti i efikasnosti javne uprave. Ništa manje značajna nije ni podrška privredi i otvaranju novih radnih mesta, jer se kroz evropske fondove podržavaju mala i srednja preduzeća start-ap kompanije, poljoprivrednici i turistički sektor.Posebno sektor.Posebno mi je važno da naglasim da ovo ima uticaj i na razvoj turizma i očuvanje kulturnog nasleđa, jer je to bitno za region iz koga dolazim. Ovde bih, kao primer dobre prakse, istakla projekat Evropska unija za kulturno nasleđe i turizam kroz koji su EU i Vlada Nemačke finansirali izgradnju Vizitorskog centra na antičkom lokalitetu Feliks Romulijana, koji je kao što svi znamo deo UNESKO-ve svetske kulturne baštine. Ovaj projekat vredan je 4,1 milion evra. Ovaj centar je izgrađen po najsavremenijim standardima, energetski je efikasan i opremljen multimedijalnim sadržajima, namenjen ne samo turistima, već istraživačima, učenicima i studentima. Sve ovo Zaječar ne bi mogao bez pomoći fondova iz EU i bez pomoći države.Tako da Ministarstvo turizma i omladine je u opremanju uložilo dodatnih 18 miliona dinara, a Ministarstvo kulture još 6,4 miliona dinara. Ovo ulaganje otvara mogućnost da naša Feliks Romulijana postane prepoznatljivi istraživački centar i kulturno središte, jer je po rečima stručnjaka do sada otkriveno tek 15% do 20% ovog izuzetnog lokaliteta.Kada govorimo o ulaganjima, grad Zaječar je zajedno sa Republikom Srbijom, Javnim preduzećem „Putevi Srbije“ uložio preko 500 miliona dinara u obnovu lokalnih i državnih puteva u proteklih nekoliko godina. Taj trend se nastavlja i mora se nastaviti u budućnosti. Uz to kroz projekat „Čista Srbija“, koju sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u Zaječaru se očekuje izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija 65 kilometara kanalizacione mreže, koja je od životnog značaja za Zaječarce, naravno sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.Srbija danas nije ona ista zemlja kakva je bila pre 10 ili 15 godina. Danas gradimo puteve, fabrike, bolnice, škole, ne dozvoljavamo da nas vraćaju u prošlost oni koji su nekada uništili privredu i ostavili radnike bez plata. Oni koji danas žele da zaustave Srbiju moraju da znaju, Srbija neće stati, zahvaljujući politici SNS i predsednika Vučića. Idemo napred sa jasnom vizijom i planom razvoja.Pozivam razvoja.Pozivam sve građane, posebno mlade ljude, da ne dozvole da budu zloupotrebljeni za tuđe političke interese. Srbija je njihova budućnost i naša budućnost i zajedno ćemo je graditi, radom, znanjem i trudom, a ne blokadama i haosom. Živela Srbija. Hvala. Hvala.Sledeća na listi je narodni poslanik Anita Nešić. Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, građani Republike Srbije, u prethodnim nedeljama smo imali na dnevnom redu i usvojili set veoma važnih zakona i sporazuma koji su bitni za nastavak razvoja naše zemlje. Politika naše Vlade i predsednika Republike Aleksandra Vučića svakog dana pokazuje najvišu odgovornost za vođenje države, ozbiljan pristup i spremnost za dijalog, mir i stabilnost koji su prioritet svih prioriteta. Danas Srbija i njen predsednik čuvaju mir u regionu. Danas nam je mir potrebniji nego ikada.Mesecima traju protivustavne i protivzakonite blokade puteva, pruga i institucija Srbija. Mesecima sprovode obojenu revoluciju, a krijući se iza izmišljenih suštinski nepostojećih zahteva, koristeći tragedije u političkoj borbi, zloupotrebljavajući maloletnu decu, gde manjina maltretira većinu građana Srbije.

Juče u Obrenovcu, danas su napali Miloša Pavlovića, studenta, koji želi samo da uči, da mu se omogući da nastavi studiranje, što je za najoštriju osudu.Država osudu.Država Srbija je očuvala mir i stabilnost uprkos brojnim pokušajima destabilizacije, uprkos širenju poslednje laži da je upotrebljen zvučni top. Kada se utvrdi da je laž, a to će biti jako brzo, da se pozovu na odgovornost svi koji su ih širili, ali neće im proći. Nasiljem i lažima se ne rešava ništa. Na kraju se istina vidi i okrene se kao bumerang.Zahvaljujući odgovornoj i mudroj politici našeg predsednika Aleksandra Vučića, kome su građani dali svoje poverenje za vođenje države na legitimnim i legalnim izborima, Srbija ima eksplozivni rast, druga je najbrže rastuća ekonomija u Evropi, imamo stabilne javne finansije, budžetski deficit je ispod 3%, istorijski nisku nezaposlenost.U prilog svemu tome, mi smo u prvoj nedelji ovog zasedanja usvojili jedan od najvažnijih ekonomskih programa države, novi program za mlade koji će omogućiti lakši pristup stambenim kreditima, jer ovaj poduhvat donosi dugoročni razvoj i stabilnost zemlje. Ovaj program nije samo za mlade ljude, već za budućnost cele Srbije. Omogućava da mladi ostanu u zemlji, osnivaju svoje porodice, grade svoje profesionalne karijere, a u isto vreme doprinosi rastu naše ekonomije, razvoju građevinske industrije koja povlači i ostale industrije, opremanje, zanatlije, otvaranje novih radnih mesta i nova zapošljavanja, samim tim i bolji životni standard za sve građane.Protekle građane.Protekle nedelje smo takođe usvojili set zakona o potvrđivanju ugovora i sporazuma o kreditnim aranžmanima za različite namene koje će doprineti daljoj izgradnji, rekonstrukciji i revitalizaciji bitnih infrastrukturnih projekata i objekata na teritoriji čitave države.Koliko države.Koliko su važna ta sredstva i značajna i za lokalne samouprave imamo na primeru moje lokalne samouprave iz koje dolazim, opština Paraćin, gde smo na osnovu Sporazuma o zaštiti od elementarnih nepogoda na teritoriji Republike Srbije između Vlade Republike Srbije i Vlade Konfederacije Švajcarske dobili kompletno finansiranje za sedam mostova u gradu. Uz tehničku podršku i nadzor Ministarstva za javna ulaganja kompletna finansijska sredstva u visini oko sedam miliona evra je obezbedio parlament Konfederacije Švajcarske. U prethodne dve godine su izgrađena potpuno nova četiri pešačka i dva drumska mosta ne reci Crnici. U narednim mesecima predstoji izgradnja još jednog drumskog mosta kod fabrike „Čokolend“, čime se zaokružuje projekat.Novi mostovi ne samo da su promenili i modernizovali našeg grada Paraćina i modernizovali našeg grada Paraćina i njihove imovine i nemogućnost da nam se ponovi onaj scenario iz 2014. godine kada je grad vodila bivša žuta vlast, kada je poplavljeno više od 5.000 objekata na teritoriji opštine gde su bile potrebne godine da se posledice saniraju.Paraćin je poznat kao grad stakla, sinonim za staklarstvo. Tu dugu tradiciju ostavljamo pečate za buduća pokolenja prepoznala je Vlada Republike Srbije i Ministarstvo kulture, kao što je spomenuo ministar Selaković.U toku je izgradnja nove ustanove kulture, muzeja staklarstva, koji je deo plana „Skok u budućnost Srbije 2027“ u susret prestižnoj međunarodnoj izložbi EKSPO 2027. To je kapitalni projekat ukupne površine oko 1.000 metara kvadratnih u koji je u poslednje tri godine uloženo više od 82 miliona dinara.

Najveća vrednost projekta jeste promocija, ali i povratak staklarstva u opštinu koja je od početka 20. veka najveći centar staklarstva u ovom delu Evrope.Uz pomoć i podršku Vlade Republike Srbije i lično zalaganje tada premijerke, gospođe Ane Brnabić, krajem 2022. godine pronađen je strateški investitor za srpsku fabriku stakla. Međunarodno staklarska kompanija „Vajder group“ je do sada uložila 50 miliona evra u srpsku fabriku stakla. Veliki investicioni ciklus je u toku, a povećanjem proizvodnih kapaciteta zapošljavaće se i novi radnici.U mom gradu, odnosno mojim sugrađanima su trenutno najpotrebnija nova radna mesta. Zbog neodgovorne i bahate politike prethodne vlasti, koji su vodili opštinu do 2020. godine i njihovog nemanja sluha i interesa za privlačenje novih investitora, mi smo nažalost izgubili korak sa ostatkom Srbije i opštinama u okruženju po pitanju novih fabrika. Osim prazne opštinske kase i velikih gubitaka javnih preduzeća, nešto više u sklopu nezaposlenosti u odnosu na Republiku, umesto industrijske zone zatekli smo deponiju, što znaju svi građani naše opštine, bez osnovnih infrastrukturnih elemenata i parcela za ozbiljnog investitora.Lokalna samouprava je uz pomoć Vlade i Ministarstva privrede obezbedila sada sve potrebne infrastrukturne elemente, odrađena je preparcelizacija površine i sada dovela namenu. Fabrike su nam sad najpotrebnije i kao što smo i do sada imali pomoć države za različite projekte očekujemo pomoć i za dovođenje novih investitora u najskorijem vremenu.Ja ću u danu za glasanje glasati za sve predložene tačke dnevnog reda, jer nastavljamo putem razvoja, stabilnosti i prosperiteta.Na samom kraju želela bih da poručim građanima Srbije nama je potrebna Srbija koja radi, koja gradi, koja uči i Srbija kojoj je potreban mir. Zahvaljujem.

Poštovana predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo odbornici, poštovani građani i građanke Republike Srbije, na dnevnom redu razmatrali smo više predloga zakona i set međudržavnih sporazuma, kao i ugovor o potvrđivanju kreditnih aranžmana vezanih za finansiranje pojedinih infrastrukturnih projekata u našoj državi.Mladi u Srbiji starosti između 20 i 35 godina imaće podršku države za kupovinu prve nekretnine, odnosno za rešavanje stambenog pitanja, a to je omogućeno kroz usvajanje Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti.Važno je napomenuti da će studenti plaćati za 50% nižu školarinu, da su obezbeđena veća sredstava za visokoškolske ustanove izmenom Zakona o visokom obrazovanju.Sve ovo pokazuje jednu odgovornu politiku koju država vodi kada su u pitanju mladi i pokazuje razumevanje za potrebe mladih. Sa tim u vezi mene posebno raduje činjenica što je danas na dnevnom redu i predlog sa izborne liste Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane da Nevena Đurić, jedna mlada osoba, bude kandidat i bude izabrana sa potpredsednicu Narodne skupštine. To samo govori u prilog da se daje šansa mladima i da želimo da čujemo mlade.U prethodnoj nedelji imali smo mogućnost da vidimo odgovornost našeg državnog rukovodstva na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, imajući u vidu da smo razmatrali niz međudržavnih sporazuma. Reč je Sporazumu Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipat o slobodnoj trgovini i Sveobuhvatnom sporazumu o ekonomskom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.Ovi sporazumi pokazuju da naše državno rukovodstvo vodi jednu odgovornu politiku. Rezultat su dobrih i prijateljskih odnosa naših zemalja i svako će uticati na jačanje trgovinskih veza, a rezultate pozitivne na efekte ovih sporazuma očekujemo već krajem 2025. godine.U situaciji kada je naša zemlja suočena sa nizom izazova, svaki član našeg društva treba da shvati da ima ulogu da utiče na stvaranje atmosfere poverenja i sigurnosti i to je uloga svakog pojedinca u našem društvu.Ne smemo zaboraviti da je u 2025. godinu Srbija ušla sa ozbiljnim planovima, programima i investicijama, ali isto tako ne smemo dozvoliti da dovedemo u pitanje realizaciju nekih projekata i investicija zbog trenutne neke nestabilnosti koja može biti izazvana usled ovih blokada i protesta.Sa tim u vezi, kada govorimo o značaju investicija, ja bih se osvrnula na moju opštinu iz koje dolazim, a to je opština Ljubovija. Najpre bih pomenula koliki značaj za našu opštinu ima otvaranje brzih saobraćajnica. Brza saobraćajnica koja je otvorena do Loznice u decembru mesecu i brza saobraćajnica koja je u januaru otvorena do Valjeva. Te saobraćajnice nisu značajne samo za građane Valjeva i Loznice. Značajne su za čitav naš kraj, pa su značajne i sa moje sugrađane jer su to putni pravci koje inače najčešće koristimo.Ako imamo u vidu da je najavljen nastavak izgradnje brze saobraćajnice od Loznice do Malog Zvornika, a sa druge strane najavljena je takođe izgradnja tunela Proslop, onda je jasno da ćemo i nadam se u nekom kratkom vremenskom periodu u budućnosti, da će moja opština biti još bolje povezana sa drugim opštinama i gradovima, kako u našoj zemlji, tako i u regionu.Kada su u pitanju investicije planirane za 2025. godinu, ja moram da izdvojim tri projekta koja će se realizovati u našoj opštini, čije je ukupna vrednost oko tri miliona evra, a ovim projektima biće rešeni problemi vodosnabdevanja na teritoriji naše opštine. Sa tim u vezi, izuzetna zahvalnost ministru za javna ulaganja, gospodinu Darku Glišiću koji je nekoliko puta posetio našu opštinu, razgovarao sa građanima, definisao prioriteta. Rađeno je na pripremi potrebne dokumentacije kako bi se već u 2025. godini stekli uslovi za realizaciju ovih projekata.Ulaganje u infrastrukturu i putnu i ostalu infrastrukturu je od izuzetnog značaja, naročito za male opštine kakva je Ljubovija. Značajno je zbog boljeg povezivanja našeg mesta sa ostalim mestima, značajno je zbog daljeg podsticanja i razvoja turizma, a značaj a značaj ovih investicija o kojima bih ja htela da pričam jeste što se ovakvim ulaganjem u infrastrukturu stvaraju uslovi da opština bude atraktivnija za investitore, jer znamo da je jedan od osnovnih preduslova za dolazak investitora rešena infrastruktura.S tim u vezi ja se nadam da ćemo i u narednom periodu imati podršku države u tom smislu, kada se stvore svi uslovi za dolazak investitora i otvaranje novih radnih mesta imajući u vidu da je to nešto što je potrebno našoj opštini kako bi se naši sugrađani zaposlili i ostali da žive sa svojim porodicama u našoj opštini.I na kraju, kao neko ko dolazi iz prosvete ne mogu da se ne osvrnem na trenutna dešavanja u prosveti. S tim u vezi želim da kažem da je krajnje vreme da se deca vrate u škole. To pre svega mislim na one učenike koji pohađaju škole koje su u blokadi još od decembra meseca. To su učenici koji su već na neki način diskriminisani, koji su u nejednakom položaju u odnosu na njihove vršnjake koji pohađaju škole u kojima nije bilo blokade nastave. To su učenici kojima je uskraćeno osnovno pravo na obrazovanje.Sa druge strane to su deca koja dobijaju pozive i poruke od plenuma, od parlamenata, da dođu u školu da sačekaju prosvetnu inspekciju da ukoliko ne budu dolazili na blokade rizikuju da krenu na redovnu nastavu. Zatim se pominju neki prelasci sa žutog na crveni stepen opasnosti i pominje se opšta mobilizacija.Mislim da će se svi složiti da je ovakav teret za jedno dete nepodnošljiv i neizdržljiv. Ovo je situacija kada se u njihovim najosetljivijim godinama zloupotrebljavaju i manipuliše se njihovim emocijama, njihovim neiskustvom.Iz tog razloga smatram da odgovornost treba da pokažemo svi, ali da treba da pokažu odgovornost i roditelji tih učenika i prosvetni radnici. Država će se sigurno uključiti u rešavanje tog problema. Pošto svi kažemo da su nam deca na prvom mestu i da nam je interes dece na prvom mestu ovo je prilika da to i pokažemo. Sa ovom možda i najznačajnijom porukom ja bih završila svoje današnje obraćanje. Hvala vam.

Načić** Zahvaljujem.Uvažena predsednice, poštovane kolege narodni poslanici i cenjeni građani Republike Srbije, ovom prilikom pre svega želim da se osvrnem na prethodnu sednicu Skupštine Republike Srbije na kojoj smo usvojili jako bitne zakone, odnosno set zakona koji se odnosi na obrazovanje, a posebno zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, čime je ispunjen i četvrti zahtev studenata.Takođe moram da spomenem usvajanje Predloga zakona u utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanje dela kamate kao mere podrške mladima u Srbiji od 20 do 35 godina, za kupovinu prve nekretnine koji je stupio na snagu 14. marta. Po mojim saznanjima vlada jako veliko interesovanje mladih za korišćenje tzv. jeftinog kredita za kupovinu prve nekretnine. U razgovoru sa mladima za kupovinu prve nekretnine postavlja se pitanje da li će pored banke Inteze i banke Poštanske štedionice i druge banke biti uključene kada su u pitanju krediti za mlade.Takođe mlade.Takođe jedan od veoma bitnih zakona je i Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu, tj. dodatno finansiranje za projekat akceleracije, odnosno u slobodnom prevodu pospešivanje inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Srbiji, između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i

Država je počev od 2018. godine puno uložila u nauku i ovo je dodatni zajam u visini od 25 miliona evra. ukoliko ne ulažemo u nauku, tehnološki razvoj i inovacije nijedna država ne može da se razvija. Na pragu smo nove tehnološke revolucije i veštačke inteligencije.Kao što znate, dolazim iz grada bakra, iz Bora.

promenio naziv i samostalno posluje kao Institut za rudarstvo i metalurgiju koji veoma uspešno posluje. Jedan je od 21 instituta na nivou Srbije. U institutu je zaposleno oko 180 radnika, od toga većina su visokostručni kadrovi. Pre svega 28 doktora nauka, sedam magistara, preko 60 inženjera tehničke struke radi u institutu.

oktobra 2024. godine u Boru je održan prvi sajam inovacija i biznis ideja u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom iz Niša uz podršku grada Bora i Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije.Grad Bor je pre svega rudarski i industrijski grad. Zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovim naporima i angažovanju 2018. godine u grad Bor je kao strateški partner došao „Ziđing koper“. 2022. je otvoren novi rudnik bakra i zlata „Čukaru peki“, zatim su tu i ostale podizvođačke kompanije koje se bave građevinarstvom i ostalim delatnostima koje su potrebne za rudnik bakra. Nikada u gradu Boru nije bio toliko mali broj nezaposlenih lica. Nekada je procenat nezaposlenosti išao i preko 30%. Od pre dva meseca više ne radim u Nacionalnoj službi, jer sam otišla u penziju, ali sam se trudila da svih tih 20 godina koliko sam pratila proces zapošljavanja i sve one aktivne mere koje su uticale na proces zapošljavanja u gradu, mogu da kažem da već evo sedmu godinu grad Bor podstiče razvoj preduzetništva i izdvaja značajna sredstva iz gradskog budžeta za pospešivanje privatnog preduzetništva. Prošle godine je u gradu Boru uz pomoć grada i Nacionalne službe za zapošljavanje otvoreno 30 preduzetničkih radnji i svi koji su bili zainteresovani, nezaposlena lica i koji su konkurisali su dobili sredstva u iznosu od 300.000 dinara za započinjanje sopstvenog biznisa. lokalnim akcionim planom zapošljavanja već treću godinu uvedena je aktivna mera novo zapošljavanje kao tehnička podrška, pa tako preduzetnik koji najmanje ima tri meseca rada može da konkuriše i zaposli lice sa evidencije nazaposlenih lica i tako po novozaposlenom licu dobije 400.000 dinara, što ni u jednom gradu u Srbiji se ne daje ovoliki iznos sredstava kada je zapošljavanje novih radnika, pa je tako za 2024. godinu iz gradskog budžeta izdvojeno 20 miliona dinara i 50 preduzetnika je zaposlilo po jedno novozaposleno lice.U petak smo imali sednicu Skupštine grada Bora, gde su izmenama lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2025. godinu izdvojena sredstva u iznosu od 78 miliona dinara, nikada više. Za četiri aktivne mere zapošljavanja. Pre svega za javne radove, jer polovina nezaposlenih lica od 2.200 čine lica koja imaju završenu osnovnu školu ili pak nezavršenu osnovnu školu. Zatim, za meru samozapošljavanja šest miliona dinara, i od toga smo izdvojili 3,5 miliona dinara za nezaposlena lica koja su pre pet godina imala otvorene preduzetničke radnje, pa su iste zatvorila. Želimo da im pružimo mogućnost da ponovo otvore, u stvari smo osluškivali naše sugrađane šta je to što im je potrebno u narednom periodu. Na kraju, tu su mladi, 12 miliona dinara. Za mlade ljude bez radnog iskustva izdvojili smo 12 miliona dinara, 36.000 dinara 36.000 dinara za lica sa srednjom školom, 38.000 za lica sa višom i 40.000 dinara za lica sa visokom stručnom spremom.

mogu, a da se ne osvrnem i ne kažem par reči o 4. martu, tom nemilom događaju koji se desio u ovom domu, kada su kolege kada su kolege iz opozicije pokušale da prekinu rad sednice Narodne skupštine, bacajući dimne bombe, biber sprej, suzavac i time su uticale da tri naše koleginice budu povređene, a većina nas se nagutala gasova izazvanih bacanjem dimnih bombi. Do sada ovako nešto nije zabeleženo u Domu Narodne skupštine.Na kraju, želim da kao žena, majka, baka, ovom prilikom uputim poziv svima na suzdržanost, uvažavanje različitih mišljenja, da poštujemo dostojanstvo ovog doma, da budemo jedinstveni i da se ne delimo, da nam je u sadašnjem trenutku pre svega sloga suštinska potreba.Koristim potreba.Koristim takođe priliku da izrazim duboko saučešće građanima Severne Makedonije, kao i porodicama nastradale dece u Kočanima.Osuđujem napad na studenta Miloša Pavlovića i želim mu brz oporavak i da istraje u svojoj borbi. Hvala vam.

Hvala, predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije.Bogu hvala, u sedmom smo danu od početka prolećnog zasedanja, međutim, nikako ne možemo da se otrgnemo utiscima, osećanjima i zaključcima koji su preplavili prethodni vikend, kao i prethodnu radnu nedelju od početka prolećnog zasedanja.Ne možemo da prepustimo zaboravu, prvenstveno zbog žrtava, i to ne nepromišljenog, nego isključivo planskog i promišljenog delovanja lidera opozicionih stranaka. Oni su prvenstveno delovali tako da su imali nameru da sve nas ovde napadnu, ali su žrtve bile naše tri drage koleginice, Jasmina Obradović, Jasmina Karanac i Sonja Ilić, dok je desetine drugih kolega i dalje pod utiscima i dalje ima posledice od udisanja otrovnih materija koje su bacali na nas.Danas je napadnut jedan mladić, Miloš Pavlović, jedan od najboljih studenata Medicinskog fakulteta. To je za svaku osudu. Moramo priznati da danas nije biti lako opozicija u Srbiji. Prosto, nije lako. Već deceniju i nešto oni uporno gube na izborima. Žao mi je. Međutim, posledica toga je da njih napuštaju njihovi članovi, simpatizeri, međusobno se svađaju, cepaju i dele u manje frakcije, doduše, njihov problem, i napuštaju ih i razočaravaju se njihovi članovi i porodice. To je rezultiralo da pre godinu i tri meseca otprilike izgube na prethodnim parlamentarnim izborima. Jedva su prešli cenzus.Međutim, ono što zaista očekujem od svih tih lidera manjih opozicionih stranaka koje su na ta mesta u njihovim frakcijama postavili isključivo strani ambasadori i tajkunski moćnici jeste da podnesu odgovornost za svoja delovanja, kako političku, i da daju ostavke na svoje političke funkcije, ali i na državne.Srpska napredna stranka zajedno sa svojim koalicionim partnerima je pokazala šta je to politička odgovornost i prvenstveno odgovornost prema građanima Republike Srbije. Mi smo svedoci da je nekolicina visokih funkcionera SNS dala neopozive ostavke na sve svoje funkcije, ali svedoci smo da je nekolicina i procesuirana. Tužilaštvo je zaista veoma brzo, prebrzo reagovalo, pa neka sada jednako tako brzo reaguje kada ovi nepomenici sa druge strane sale, koja je sada prazna, možete pokazati slobodno, vrše nasilje, kako u parlamentu tako i na ulicama Srbije.Gledali su nasilje 1990-ih i 2000-ih, kako u parlamentu, tako i u državi, i sada bi to hteli opet. Meni je stvarno žao zbog toga jer su vuvuzelama ovde predstavljali cirkus, palili su, kidali su i zaista jedna ružna slika. Ne znam kako ih nije samih sramota od njihovih porodica i dece koja prate prenos Skupštine na malim ekranima.Takođe, očekujemo odgovornost od njih prvenstveno zato što oni apliciraju i pretenduju na pozicije vlasti. Je li tako? Ako pretendujete na te pozicije, onda i preuzimate odgovornost za svoje postupke. Pa tako onda kažete – ja sam bacao dimne bombe, ja sam bacao suzavac, ja sam želeo da Jasmina doživi moždani udar, moždani udar, nisam želeo da se rodi mali Gavrilo, ja sam hteo da pogodim i povredim Miloša Pavlovića. Preuzimate odgovornost za svoje postupke. Ja se bojim da ta odgovornost i hrabrost će ovom prilikom izostati.Naime, prvi dan prolećnog zasedanja je relativno normalno počeo, koliko normalno može biti uz njih, s obzirom na to da su stalno dobacivali, vređali, omalovažavali poslanike u parlamentu, i onog momenta kada je ušla Vlada Republike Srbije, dakle predstavnici izvršne vlasti u Republici Srbiji, čijih mesta oni žele da se domognu i dokopaju, kreće vandalizam. Dvojica njih su, doduše, sedela, posmatrala, ne znam da li su ih samo kontrolisali ili su prosto takvi, kako se u mom kraju kaže, dok oni rangom manje bitni, ali ne manje bitni kada je vandalizam u pitanju, su dejstvovali.Međutim, i danas, umesto da se bavimo kvalitetnim predlozima, zakonima, sporazumima, imenovanjima, mi se isključivo bavimo ovim lošim prilikama iz našeg društva. Međutim, kada njih nije sramota da konstantno omalovažavaju, konstantno napadaju, konstantno lažu i izvrću činjenice, zašto bi mene i moje kolege bilo sramota da branimo ono što je najsvetije, a to je porodica, to su žrtve iz našeg okruženja i pre svega to je država.Koliko je srpski narod veliki, po istoriji, po tradiciji, po sportskim, naučno-tehnološkim dostignućima, svi smo svedoci i svi to dobro znaju. Mi smo poznati i po inatu. Mi smo poznati po gordosti. Ali ono što je takođe činjenica, mi smo poznati da se na deceniju ili dve uvek izrodi izdajnik svoga naroda. Kada to kažem, ne mislim na državljane naše Republike Srbije koji imaju dvojno državljanstvo neke druge države, jer mogu biti različiti razlozi, ali isključivo govorim o onima koji zastupaju prvenstveno interese tih drugih država, a ne svoje sopstvene i postaju miljenici, plaćenici i sledbenici Aljbina Kurtija, pa urušavaju institucije Republike Srbije.Žalostan je prizor iz parlamenta od prošle nedelje otišao u svet. Neki nam se smeju, a neki nas žale. A mi smo prethodnih godina zajedno sa građanima Republike Srbije gradili pristojnu i modernu Srbiju.Žao mi je, jako mi je žao, onih koji su obmanuti. To su uglavnom mladi ljudi, nesrećni iz različitih razloga. Neki su prosto u to ubeđeni od strane svojih roditelja, koji su možda neostvareni ljudi, neki od strane svojih profesora, ali je najveći broj mladih ljudi koji želi da polaže ispite, koji želi da završi fakultete, želi da ide u srednju školu. Oni su jednostavno tu bili u Pionirskom parku i njima treba dati podršku, oni moraju da se vrate u svoje klupe.Mada nije strašno, moram priznati, kada blokaderi šetaju i do Vršca i do Kragujevca, upoznaju se sa prirodom, šta je sporno, je i te kako sporno kada ne znaju razlog zašto to čine i ko ih je na to naveo. Bojim se da će uglavnom biti na gubitku, gubitku rokova, gubitku položaja u društvu, odnosno sa profesorima, ali i u gubitku odnosa sa autoritetom, koji je i te kako bitan u tom dobu i tokom samog obrazovanja.Govoreći o dnevnom redu ja prosto ne mogu da kažem koji je od kog značajniji predlog ili zakon, ali definitivno da se izdvaja Zakon o obrazovanju, koji će i te kako pomoći, posebno porodicama kojima su sredstva najneophodnija. A sledeći po bitnosti izdvaja se zakon koji uređuje mogućnost kupovine stanova za mlađe od 35 godina. To podrazumeva i onog ko je student i onog ko nije, i onog ko je zanatlija, iako mi je lično žao zašto ne postoji više zanatlija, obzirom da je to jako unosan, cenjen i častan posao.Međutim, dobar je broj onih mladih ljudi koji su oko 35 godina, pa čak je i navršili, koji su i dalje na budžetu svojih roditelja i neko im je treći kriv, pa zajedno sa ponavljačima se danas nalaze na ulicama naših gradova. Neki su, opet kažem, instruisani od strane profesora, ali su to pretežno ljudi u opozicionim strankama. Pojavljuju se među njima i lekari. Žao mi je što svoje profesije, koje su zaista svete, a odnose se na decu i njihovo obrazovanje i brigu o bolestima koriste u političke svrhe.Onoliko koliko smo doprineli ovim zakonima, u budućnosti će se videti značaj, posebno za kategorije studenata i mladih ljudi, jer utiču na to da ostanu u svojoj zemlji, ostanu u svojim gradovima, osamostale se i pomažemo pri natalitetu, pri kupovini njihove prve nekretnine, njihovoj samostalnosti. Srpska napredna stranka je tome doprinela.Naravno, bitan je i set sporazuma koji utiče prosto negde na rejting i odnos Srbije sa državama u regionu.Završila bih svoje obraćanje rečima predsednika Republike Srbije, koji je u nekoliko navrata rekao sledeće: "Gospodo, nemojte dozvoliti da vam strah ukalja obraz". Ja ću se nadovezati samo na te reči predsednika Aleksandra Vučića, uz sledeće reči - I nemojte dozvoliti da se stidite sami sebe, nemojte dozvoliti da vas se stide vaši preci, niti vaši potomci, jer ne postoji novac niti pojedinac koji vas može naterati da izdate svoju zemlju,

Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, tragedija u Severnoj Makedoniji me je jako pogodila. Izražavam najdublje saučešće neutešnim porodicama stradalim, uz poruku da je Srbija uz građane Severne Makedonije, što je pokazala brzim i efikasnim pružanjem pomoći, stavivši na raspolaganje sve svoje resurse i logistiku.

koja je sačuvala mir, uprkos velikim pritiscima sa više strana, što je pokazala tolerantnost i poštovanje Ustava u zaustavljanju pokušaja obojene revolucije. Sprečena je atmosfera haosa, straha, nasilja, divljanja i tuča koji su bili cilj organizatorima skupa, opozicionim ekstremistima i terorističkim organizacijama. Opozicioni i strani sponzori i nalogodavci su pokrenuli blokade i zloupotrebili studente u Srbiji.Studenti blokaderi svojim životima i vrednostima koje poštuju mogu sami da upravljaju, ali nemaju nikakva prava niti postoji neko ko može da im da tapiju na bahatost i oduzimanje prava onima koji žele da uče i studiraju. Nemaju pravo da zahtevaju prelaznu Vladu, nemaju pravo da blokiraju celu zemlju u težnji da Srbiju naprave nestabilnom, da zaustave investicije i napredak, nemaju pravo da uskraćuju pravo na osnovno, srednje i visoko obrazovanje.Svedoci smo težine provociranja i vređanja studenata koji žele da uče i to je trajalo danima. Danas su pokušali da povrede i Miloša Pavlovića, studenta medicine sa visokim prosekom studiranja.Pokušaj

Srbija je pokazala da hoće mir, da uči, gradi i radi, da će sprečiti svakoga ko pokuša da izazove destabilizaciju i da će nova Vlada pokazati snagu i dokazati da niko ne može da je slomi.Nastavak Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Skupštine u pozitivnoj i radnoj atmosferi pokazao je da parlament radi za dobrobit svih građana zemlje, pružajući punu podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću u njegovoj borbi za modernu, snažnu i razvijenu Srbiju koja ide napred.Izražavam ogromno zadovoljstvo što smo usvojili predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, srednjem obrazovanju i osnovnom obrazovanju, jer će umanjenjem školarine za samofinansirajuće studente za 50%, povećanjem budžeta za visoko obrazovanje za 18 milijardi dinara i povećanjem plata zaposlenima u ovoj oblasti unaprediti kvalitet obrazovanja.Posebno me raduje što smo usvajanjem Predloga zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti omogućili mladima u Srbiji starosti od 20 do 35 godina da za već nekoliko dana mogu da apliciraju za kredit i približe se ostvarenju sna o vlasništvu nad svojom kućom ili stanom.Glasali stanom.Glasali smo za predloge zakona o potvrđivanju sporazuma o slobodnoj trgovini, predlozima zakona o potvrđivanju sporazuma o ukidanju viza, predlozima zakona o potvrđivanju sporazuma o strateškoj saradnji i mnogi drugi, potvrda su težnje povećanja spoljno trgovinske saradnje i jačanja bilateralnih odnosa Srbije.Pred nama je donošenje odluke o izboru predsednika i članova Saveta NBS. Građanima Srbije Građanima Srbije pomenuti zakoni obezbeđuju razvoj socijalne politike, otvaranje novih radnih mesta, razvoj ljudskih resursa, unapređenje poslovne klime, podršku malim i srednjim preduzećima, stvarajući uslove za ulaganje u regioni i gradove, poput Smederevske Palanke iz koje dolazim, kojoj je potrebna rekonstrukcija i dogradnja Opšte bolnice „Stefan Visoki“ i palanačke gimnazije.Usvajanjem gimnazije.Usvajanjem ovih zakona povećaće se i unaprediti ekonomska saradnja i porast životnog standarda građana Srbije. Postepeno se uklanjaju teškoće i ograničenja u trgovini robom, stvaraju se uslovi za podsticanje investicija, podržavaju se aktivnosti investicija za promovisanje konferencija, foruma, sajmova, izložbi o investicijama i misije promovisanja ulaganja.Napomenuću značaj specijalizovanje izložbe EKSPO 2027 koja pruža mogućnost da Srbija kao domaćin svetu pokaže svoje potencijale.S ponosom očekujemo turiste iz celog sveta, poslovne ljude, investitore iz više od 120 zemalja, koliko očekujemo da će učestvovati na ovoj prestižnoj manifestaciji.Dakle, EKSPO 2027 za Srbiju znači dalji napredak i razvoj, inovacije, razvoj nauke, tehnologije, kreativne industrije, turizma i rast privrede.Srbija je najbrže rastuća ekonomija u Evropi u 2024. godini sa rastom od 3,9%. Cilj je da ove godine postignemo stopu rasta od 4,2% i da i da 2027. godine ubrzamo rast na 5%. Zato nam je važan EKSPO i svi projekti koje realizujemo u okviru programa „Skok u budućnost – Srbija 2027“ jer donosi rast i razvoj.Cilj usvojenih zakona je poboljšanje i privrednog ambijenta i dalji rast kvaliteta života naših građana i povećanja njihovih primanja.Da podsetim, prosečna plata je u decembru 2024. godine iznosila 926 evra, cilj je da do kraja 2027. godine dostigne 1.400 evra. Istovremeno nas očekuje povećanje prosečne penzije do kraja 2027. godine u iznosu od 650 evra. Takođe i povećanje minimalne zarade.Srbija zarade.Srbija vodi ispravnu ekonomsku politiku i neće dozvoliti da bilo ko u budućnosti stane na put razvoja i napretka. Srbija ima snagu koje ni jedna laž ne može da pobedi.Srbija ne sme da stane i zato nastavljamo zajedno da gradimo još bolju i lepšu Srbiju.Zahvaljujem. Hvala vam.Imamo još tri minuta do 18.00 časova.Reč ima narodna poslanica Nada Macura, ako možete.Ajde. Hvala vam.Izvinite, molim Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, demokratija je definisana onim što misli većina. Većinska Srbija je za nesmetan rad, za nesmetan svakodnevni život. Rasta bes kod normalnih ljudi u ometanju svakodnevnog života blokada.Najveće pitanje mojih bliskih najčešće, naravno, bliskih i daljih prijatelja i poznanika kada će se sve ovo završiti, šta će se desiti 15. marta zbog rušilačke energije nasilja, nepoštovanja ljudi koji ne misle kao pošteni građani ove zemlje? Sve smo upravo videli i zaključili, propala im je obojena revolucija.Daću svu podršku studentima 2.0 za njihovu herojsku borbu da se izbore za svoja osnovna prava da se obrazuju, da polažu ispite, da budu intelektualna intelektualna celina ovog društva i budućnosti naše zemlje.Prozvaću rektora gospodina Đokića da li je samo njegovo lično pravo da bude u dijalogu sa svim relevantnim rektorima i dekanima na fakultetima da se ne nastavi program studenata koji željno očekuju nastavak nasilno prekinutih započetih studija i obrazovanja?Novac vrti u glavama blokadera, protestanata, hrvatskih domobrana, ustaša sa fašisoidnim stavom UČK, takođe, kojima je u glavi rušenje i okupacija državnih institucija, blokiranje rada poštenih ljudi koji su za napredak i budućnost Srbije.Oni učestvuju u narušavanju reda i mira u zemlji i podrivaju ustavni poredak zemlje, ne prijavljuju svoja okupljanja i time krše zakon i lažima. Odsustvom elementarne kulture rešavaju probleme kamenicama, jajima, farbom umesto dijalogom koji uporno odbijaju na svim nivoima.Teško

vreme.Naravno, uvek dajem prednost mom kolegi mladom.Kao lekar sem što osuđujem agresivno opoziciono ponašanje, usporavanje investicija, pozdravljam svaki ekonomski napredak, ulaganje u zdravstvo za dobrobit ljudi u Srbiji i njihovo zdravlje.Molim sve u Srbiji da odustanu od rušilačkih namera i nasilja.Rušenje nasilja.Rušenje države je najteže krivično delo. Neće biti prelazne Vlade. Borićemo se da očuvamo Srbiju zajedno sa predsednikom Vučićem koji nam nesebično daju svoju snagu i viziju budućnosti koju zaslužuje ovaj sprski narod.Živeće Srbija! Živeo predsednik Vučić! vam.Zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 56. do 64. i od 67. do 69. tačke dnevnog reda.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 19. mart, dakle, sutra, sa početkom u 10.00 časova kao Dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2025. godini.Hvala vam mnogo. Hvala